Tere päevast, austatud Riigikogu! Head kolleegid! Alustame 14. detsembri infotundi. Alustuseks kohaloleku kontroll, palun!

84.Head kolleegid! Tänases infotunnis osalevad meil järgmised valitsuse liikmed: välisminister Urmas Reinsalu peaministri ülesannetes, maaeluminister Urmas Kruuse ning tervise- ja tööminister Peep Peterson.

küsijatel siis infotunnis ära küsida lasta. Aga nüüd läheme küsimuste juurde.

Seda saali vaadates on pilt muidugi väga huvitav, saal on praktiliselt tühi. See tähendab seda, et rahvasaadikutel ei ole ilmselt erilist huvi valitsuse liikmetele küsimusi esitada ja nendelt vastuseid saada. [Ehk ka seepärast], et ega vastuseid tihtipeale siit ei saada. Ent see kõneleb ka sellest, et valitsuse tööd peetakse tõenäoliselt suhteliselt ebaoluliseks. Aga ma ei nõustu sellega ja esitan teile küsimuse, mis on seotud konkreetselt Eesti julgeolekuga. Konkreetselt Eesti julgeolekuga, mitte globaalse julgeolekuga, mitte julgeolekuga kusagil Musta mere piirkonnas.Nimelt, piirkonnas.Nimelt, meil ajakirjanduses on viimasel ajal ilmunud huvitavaid seisukohavõtte. Näiteks on kaitsejõudude juhataja Martin Herem võtnud seisukoha, et sõja korral Eesti blokeerib Peterburi. No väga huvitav seisukoht! Paar päeva tagasi ilmus seisukoht, mida ei esitanud küll valitsuse liige, vaid endine kõrge riigiametnik: Siseministeeriumi endine asekantsler ja mitmeid muid ameteid pidanud härra Koort ütles, et Eesti peab valmistuma sõja kandmiseks üle Venemaa territooriumile ja olema valmis sõjaks Venemaaga. See on kokkuvõetult, mitte tsiteeritult. Nüüd, minu küsimus nende seisukohavõttude kontekstis on: kas tõepoolest praegune valitsus, Kaja Kallase juhitav valitsus, milles ka teie osalete, valmistub sõjaks Venemaaga ja on valmis ründama Venemaad, kui tekib vastav olukord? Aitäh, Eesti valitsemine on väga tähtis. Ma olen, Mart, sinu küsimuseasetusega nõus. Teiseks, mis puudutab rahvusvahelist julgeolekuolukorda, globaalset keskkonda ja Eesti vahetut julgeolekuolukorda, siis neid praeguses olukorras, kus Euroopas käib laiaulatuslik agressioonisõda, ei ole võimalik lahutada. Selle sõja tulemustest oleneb meie eluline julgeolek ja tulevane Euroopa julgeolekuarhitektuur olemuslikul määral.Nüüd küsimus, kas Eesti valmistub kaitsma ennast tingimusteta ja täiemahuliselt Venemaalt tuleneva sõjalise ohu vastu. Vastus on üheselt jaatav. Eesti kogu julgeolekupoliitika põhimõtted on kokku võetavad ühe selge lausega: Eesti ei alistu. Teie küsimuse alltekst, interpreteerides minu meelest meelevaldselt nii Kaitseväe juhatajat kui ka Erkki Koorti, on see, et kas Eesti plaanib alustada ühepoolset ründesõda Vene Föderatsiooni vastu, kas need artiklid osundavad sellele. Vastus on enesestmõistetavalt eitav. Eesti, nagu ka teised NATO liikmesriigid, ei ole rahvusvahelise õiguse mõttes selle sõja osapool. Kuid loomulikult lääneriigid käsitlevad strateegilises mõttes Venemaad ohuna ja vastasena. Ja loomulikult ei ole mingisugust kahtlust, vaadates Venemaa vaenulikku mõjutustegevust kogu läänemaailma vastu, mille eesmärk on saavutada ülemvõim lääne üle, käsitleb samamoodi meid ja kogu lääne väärtusruumi, lääneriikide kogukonda kui strateegilisi vastaseid.

sõjalise planeerimise loogika rajaneb põhimõttel: et kaitsta, tuleb olla võimeline ka ründama. Ja Eesti ründamine läheb vastasele kalliks maksma. See on meie arusaam nii iseseisvast kaitsevõimest kui liitlaste sõjalisest kohalolekust ning uutest NATO täiendatud kaitseplaanidest meie regiooni kohta. Nii et sõnum on üks ja selge: Eesti kaitseb ennast tingimusteta ja ei alistu mitte ühelgi asjaolul. Ning kindlasti me toetame relvade andmist Ukrainale, vabana igasugustest poliitilistest piirangutest, sealhulgas (Juhataja helistab kella.) kaugmaarakettide võimaldamist Ukrainale vastase ründamiseks. Täpsustav küsimus, Mart Helme, palun! Jah, aitäh! No see oli selline ilus poliitiline retoorika. Ega sellele pole ka väga palju midagi vastu vaielda. Loomulikult Eesti ei alistu, loomulikult Eesti kaitseb ennast, loomulikult Eesti on NATO liikmesriik. Selle kõige osas ei ole üldse mingit poleemika kohta.Küsimus on selles, et NATO teatavasti on kaitseorganisatsioon. NATO ei ole organisatsioon, kes deklareerib, et ta ründab mõnda teist riiki. Kui meil on pistrikke, kes ütlevad, et Eesti peab kandma sõjategevuse üle Venemaa territooriumile, siis see tähendab seda, et me oleme valmis agressiooniks, isegi kui see agressioon toimub sõjatingimustes. Me ei kaitse oma territooriumi, vaid me läheme, olgu taktikalistel või strateegilistel põhjustel, vastase territooriumile. See võib tähendada hoopis uue konteksti kujunemist ka selles sõjaolukorras, olgu ta kahepoolne konflikt, olgu ta kollektiivne konflikt ühelt poolt Venemaaga.Minu küsimus oli ikkagi väga selge. Kas Eesti valmistub selliseks sõjaks, kui on kõlanud hüüdlaused, et me peame sõja kandma üle Venemaa territooriumile? Ja ma olen nõus sellega, et meil võiks olla ja peaks olema relvastus, mille tegevusraadius ulatub väljapoole Eesti territooriumi. Aga kas see tähendab ka seda, et me deklareerime juba selle relvastuse muretsemise kontekstis, et me oleme valmis seda kasutama Venemaa territooriumil purustuste tekitamiseks? See on minu arvates väga tõsine, väga tõsine küsimus, mida ei saa otsustada ei Kaitseministeerium, ei Kaitseväe juhataja ega ka valitsus, kaasamata selleks Riigikogu, kaasamata selleks ühiskonda. Sest see võib tähendada seda, et meid tabab samasugune olukord nagu praegu Ukrainat. Mõne päeva jooksul hävitatakse meie füüsiline infrastruktuur,

Aitäh! Kindlasti praegune valitsus ... Ma arvan, et küsija pööras kõik tagurpidi, otsekui meie võiksime olla hüpoteetiline agressor, kes läheb väikese, süütu, kaitsetu Venemaa vastu nende rakettidega.

sõjalise ohu Venemaa vastu, [on mõeldamatu]. Et kui üks kuul lendab Venemaa territooriumile või üks rakett lendab Venemaa territooriumile, siis see on mõeldamatu ja Eesti muutub sellega agressoriks. Ei muutu!

Venemaa on genotsiidi läbi viiv agressorriik ja riigil on enda kaitsmiseks õigus kasutada kõiki meetmeid, mis rahvusvahelistes sõjapidamispõhimõtetes on ette nähtud.Nüüd küsimus sellest, milleks on antud mandaat. Eesti Vabariigi põhiseadus on andnud meile mandaadi, kaitsta seda riiki, kaitsta, ehitada üles tingimusteta sõjaline kaitse, mis [vähegi] võimalik, et meid ei tabaks riikluse kaotus ja rahva häving. Ainult selleks on meile antud mandaat. Ja mingisuguseid tingimusi siia seada, ma arvan, on täiesti mõeldamatu.On ka küsimus, kas see retoorika viib kuidagi nii-öelda eskaleerimiseni ja Venemaa mingisuguste täiendavate sammudeni. Andke andeks, ma tuletan teile meelde endise Venemaa presidendi Medvedevi seisukohta: see, et te olete üldse iseseisev riik, on meie tegematajätmine. Nii ütles Medvedev, selline on tema ja Venemaa kõrgema poliitilise juhtkonna retoorika Eesti suhtes ja laiemalt lääneriikide suhtes, et meid hirmutada. Me ei tohi sellele hirmutamisele Siis me oleksime kaotanud väga olulise osa oma kaitsevõimest, sest igasugune kaitsevõime eeldab tahet, julgust ja teadmist, et me läheme oma riigi kaitsmisel ilma tingimusteta võitlusse.Ja küsimus sellest, kas vastasel et meie käsutuses olevad relvasüsteemid võivad tekitada talle maksimaalselt kahju. Loomulikult! See teadmine ei ole mitte provokatiivne, vaid see, vastupidi, on tegelikult vastast heidutav. Me saame ju aru – ja selles on põhiprobleem et rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud reeglid Euroopas enam ei maksa, kuna Venemaa ei pea ühestki reeglist kinni. Ja vaevalt on maailmas riike, kes on huvitatud heanaaberlikest suhetest Venemaaga rohkem, kui seda on Venemaa naaberriigid.

Mart Helme, protseduuriline küsimus, palun! Ma tahan tähelepanu juhtida sellele, et mitte mina ei pööranud midagi tagurpidi, vaid lugupeetud vastaja pööras tagurpidi. Ja see, et agressorit taltsutab jõud, on kõigile selge. Aga minu küsimuse tagamõte oligi selles: kas Eestil on see jõud?

kui meid nüüd naaber ründab piiri peal, kes vastu hakkab? Sest meil ei valva enam piiri piirivalve, vaid kõnnib politsei mööda piiri. Teie tublid eelkäijad-seltsimehed hävitasid 2007. aastal

et valmis olla. Ja ka Soomes on sõjaväestatud piirivalve. Mis te arvate sellest nüüd? Lähete ise piiri peale vastu või? Kõik me oleme selle suurima ohu puhul, kui Venemaa peaks ründama Eestit, seal, kus me peame oma ülesandeid täitma. Eesti Vabariigi kaitseorganisatsiooni ülesanne on loomulikult osutada vastase sõjalise rünnaku korral vastupanu. Eesti valitsus on selle aasta jooksul eraldanud juba rohkem kui 1,2 miljardit eurot täiendava kaitsevõime väljaarendamiseks ja just võttis vastu valitsus otsuse diviisi moodustamise kohta, mis peaks olema üks element liitlaste kohalolu suurendamiseks organisatsiooniliselt. Ja lisaks me näeme ette ka maakaitse suurendamist 10 500 võitleja võrra järgmise kolme aasta perspektiivis.Nüüd see, mis puudutab [piirivalvet], siis ma ei käsitle kuidagi piirivalvet

kes siia riiki siseneb ja kes siit riigist lahkub. Selleks on minu hinnangul kindlasti oluline piirivalve ülesannete täitmiseks iseseisva organisatsioonilise skeemi moodustamine.

tuleb seda tingimusteta teha. Ja ma juhin tähelepanu, et minu informatsiooni kohaselt on ajutise Schengeni piiri kontrolli kehtestanud juba kuus Euroopa Liidu liikmesriiki.Nii et piirivalvel on piirikaitsel, piiri julgeoleku tagamisel, ka piiripolitsei ülesannete täitmisel väga oluline

Aitäh! Jaanus Karilaid registreeritud küsijana infotunnis osaleda kahjuks ei saa. Läheme edasi. Läheme edasi. Tänane kolmas küsija on Kalle Grünthal. Küsimus on tervise‑ ja tööminister Peep Petersonile, teemaks on vaktsineerimine. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Küsimus puudutab vaktsineerimist, õieti seda, mispärast teie haldusalas olevad ametnikud ei ole kursis uuemate andmetega. Nimelt, EKRE läks ravimiseaduse muudatust sotsiaalkomisjoni kaitsma ja seal Pille Säälik Ravimiametist ütles konkreetselt välja sellise asjaolu, et vaktsiinid ei jõua peaajusse. Tegelikult on asi selles, et nende vaktsiinide nanolipiidid läbivad aju-vere barjääri ja nad jõuavad minutite jooksul pea kõikidesse organitesse. Aluseks on see, et USA toidu‑ ja ravimiamet nõudis Pfizerist need andmed kohtu poolt välja.Edasi, lapsed. Te olete alustanud kampaaniat, et vaktsineerida lapsi. Samas on Tais tehtud prospektiivne uuring kirjeldanud seda, et et 29% lastel esines südame-veresoonkonnale kõrvaltoimeid ja 2,3%‑l tuvastati müoperikardiit ja perikardiit. Seda tulemust kinnitas ka Šveitsis prospektiivne uuring. Need andmed on teile teada, sest te olete kohtumenetluses, need asjad on juba möödunud aastast üleval. Pfizeri uuring tuli muuseas välja selle aasta veebruarikuus.Ja minu küsimus on väga lihtne. Selle asemel et ohusignaale tõsiselt võtta, te eirate, valitsusasutused eiravad uusi teaduslikke andmeid. Küsimus: miks te hoiate palgal selliseid teie haldusalas olevaid ametnikke, kes ei ole kursis maailmas toimuvaga, uuemate uuringutega, või siis kuritahtlikult eiravad uuemaid teadusuuringuid? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Alustan oma vastust reaalse pildiga haiglatest. Olukord on selline, et tõusmas on COVID‑i laine. Vaatamata sellele, et viiruse tüvi ei ole muutunud, valdavalt [levivad] omikron ja tema versioonid, oli meil nädala alguse seisuga 250 patsienti haiglates ja R on 1,2. See tähendab seda, et me võime ennustada kahe nädala jooksul selle piiri saavutamist, kus me muidu oleksime läinud piirama plaanilist ravi. Plaanilise ravi piiramine tähendab seda, et inimeste vaevused kestavad ja tekib teisene suremus. See on üks alarmeeriv moment.Teine alarmeeriv moment on see, et gripp möllab.

Neist 1–5% jõuab haiglasse ja pigem me arvestame täna keskmisega 2,5%. See tähendab 350 haigestumist. Kui me paneme need kaks asja kokku, siis me oleme tegelikult sisenemas tervishoiukriisi.Selle taustal ma ütlen seda, et vaktsineerimine on jätkuvalt vajalik. See vähendab haiglajuhtude arvu, vähendab intensiivravisse sattumise arvu, vähendab surmajuhtumeid. COVID‑i puhul on 60+ vanus kriitiline, gripi puhul on praegu suurema löögi all lapsed. Nii et need kaks fakti räägivad iseenda eest. Me peame tagama tervishoiusüsteemi toimivuse ja võtma sellest teadmisest parima, mis meil on. Seda vahendab meile teadusnõukoda. teadusnõukoda. Ma olen veendunud, et teadusnõukoda on ka teie viidatud andmed läbi töötanud ja oskab nende kohta täpsemat informatsiooni anda. Ma ei kahtle meie teadusnõukoja pädevuses. Aitäh, Aitäh! Kalle Grünthal, täpsustav küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud minister! Kuigi ma küsisin vaktsiinide ohu kohta, te räägite mulle, ütleme, haiglate täitumisest. Mina ei saa aru, kas teil on küsimusest arusaamisega probleeme. Ma küsisin, mispärast teie ametnikud eiravad uusi teaduslikke uuringuid. Pille Säälik, ma rõhutan veel kord, ütles, et et ravimi toimeained ei ületa verebarjääri ja ei jõua ajusse. Tegelikult tema ainuke lause oli see, et see [väide] on vale. Me esitasime tõendid selle kohta, et need probleemid on olemas. Ühtegi teaduslikku tõendit või vastu‑uuringut ei ole olemas.Te eirate praegu Tai uuringut, kus lapsed said tohutuid kahjustusi seoses nende vaktsineerimisega just COVID‑i vastu. Te eirate seda, et Šveitsi uuring kinnitas sedasama tulemust. Ma ei toonud välja seda, et Rootsis viidi läbi väga põhjalik uuring. Uuringu all oli üheksa miljonit inimest ja kõik kinnitasid, et probleemid on meeletud nende uute vaktsiinidega. Kõige tähtsam on see, et Pfizer täiesti tahtlikult varjas infot, mis oleks pidanud juba ammu teada olema. Alles kohtu kaudu sai USA ravimi‑ ja toiduamet need andmed kätte. Edasi, USA andmebaas [V-Safe] näitab, et 7,7% vaktsineeritutest vajas koheselt arstiabi, 25% ei suutnud vahetult pärast vaktsiini saamist minna tööle, kooli või jätkata igapäevaste toimingutega. Kas need uuringuandmed on siis valed?

ekspertide hinnangule, koondhinnangule. Need eksperdid töötavad läbi nii viidatud uuringuid kui ka kõiki teisi. Loomulikult, selles valdkonnas on uuringuid kümneid, kui mitte sadu,

teadusnõukoda. Nemad töötavad need materjalid läbi ja ütlevad meile, mis on mõistlik teaduspõhine käitumine, tõenduspõhine käitumine.Tänane sõnum on see: vaktsiin ei päästa haigestumisest, vaktsiinil on kaasmõjud.

see vähendab surmajuhtumite arvu kogumis, see vähendab intensiivi sattumist kogumis. Ka numbrid kinnitavad seda üle maailma.Mul ei ole mingit põhjust kahelda selles, et

Ma ütlen seda, et need konkreetsed uuringud on huvipakkuvad, aga me ei saa lähtuda ainult ühest uuringust või kahest või kolmest, vaid me peame teadusmaailma vaatama tervikuna ja andma teadlastele võimaluse hinnata ja anda adekvaatseid soovitusi. Ma ei kahtle hetkekski, et need soovitused on antud adekvaatselt. Taustaks lihtsalt sellest, mida räägib Euroopa Liit. Euroopa Liit räägib ka sellest, et on olemaslong

tervishoiusüsteemi. Ehk siis seda jõudlust, mis meil on, on mõistlik hoida ennekõike vaktsineerimise teel. See on minu vastus. Aitäh! Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma olen sunnitud selle protseduurilise küsimuse tegema. Ministri vastusest nähtub praegu, et tema eesmärk on sisuliselt hävitada elanikkonda. Muud ma siit välja ei loe. Aitäh, hea kolleeg! Minu arvates minister püsis oma vastusega teemas. Kui see vastus teid ei rahulda, on võimalus esitada kirjalik küsimus, suuline arupärimine, saada täpsemat informatsiooni ja vastust. Aga teil on loomulikult õigus ka mitte rahulduda ministri [vastusega] küsimusele. Nii, läheme edasi. Lisaküsimus, Helle-Moonika Helme, palun!

ja isegi piinlik. Te ise ju ka tunnistasite, et vaktsineeritud inimesed haigestuvad samamoodi ja põevad samamoodi. Seda juba teadlased kõik räägivad, mingit vahet ei ole. See on juba üldtuntud tõde. Jumal tänatud, et seda võib juba rääkida, ilma et sind hakatakse tühistama

No sealt edasi tuli teie hirmutamiskõne. Aga minul on hoopis teistsugune arusaamine asjast. Tegelikult te tahtsite öelda: "Vaktsineerige, sest raha on vaja ära kulutada." Eesti riigil ei pidanud raha olema selleks, teiseks ja kolmandaks, aga 2023. aastal muu hulgas ka lastele COVID-19 vaktsiinide manustamiseks tahetakse välja käia ei vähem ega rohkem kui 34,5 miljonit eurot. Kui teil on see 34,5 miljonit eurot olemas, siis äkki suunaks selle hoopis üldtervishoiuteenustesse? Meil on ravijärjekorrad, inimesed ei pääse arstile. Ja kui te tahate nüüd ütelda, et tervishoiusüsteem võib siin, ma ei tea, mingi gripipuhanguga kokku kUkkuda, siis tugevdage seda tervishoiusüsteemi ja lõpetage ära see rahade suunamine, meeletute rahade suunamine täiesti mõttetusse tegevusse. Jaa, Jaa, palun, minister! Aitäh, hea küsija! Vastan lihtsalt faktide keeles. See fakt, et meil on hetkel üle 400 patsiendi gripi ja COVID-iga haiglates, on tõsine väljakutse haiglasüsteemile. Tugevdame süsteemi, aga me teame, et 700 haige puhul olukord muutub kriitiliseks. See on lihtsalt fakt, millega me toimetame.Teine fakt on see, et vaktsineeritud inimeste suremus COVID-isse on oluliselt madalam, nende sattumine intensiivi on oluliselt madalam. See on ka fakt. Mul ei ole vaja hirmutada, mul ei ole vaja kärbseid pähe ajada, ma lähtun faktidest ja nendega me toimetame. Teisiti tervishoiusüsteemi ei juhi. See on see, mis puudutab COVID-i ja gripi olukorda Eestis.Mis puutub sellesse, et on kulud – on kulud. Tõesti, vaktsiine saabub ka Eestisse praegusel hetkel ülemääraselt. Eelmisel nädalal Euroopa terviseministrite kohtumisel väga intensiivselt riigid teatasid, et need COVID-i tipphetkel

Hetkel oleme planeerinud umbes 28 miljonit eurot järgmiseks eelarveaastaks nende sundtarnete eest tasumiseks. Me väga loodame, et me saame siit midagi kokku hoida.Ja siin on, ma usun, EKRE-ga meil ühine vastutus ja ühine huvi, et riigi raha mõttetutele vaktsiinidele ei peaks nii palju kulutama. Aga ma juhin tähelepanu, et need lepped olid sõlmitud EKRE valitsuses oleku ajal ja nende häältega. Ja need lepped tingis väga selgelt see olukord,

küsimus on välisminister Urmas Reinsalule peaministri ülesannetes ja teemaks Eesti majanduse olukord. Palun! Tänan, austatud juhataja! Lugupeetud välisminister peaministri ülesannetes! Ega minu küsimus ei ole ju kuidagi üllatav. Teema on aktuaalne. Me loeme iga päev uudiseid sellest, kuidas Eesti ettevõtetel läheb päev-päevalt kehvemini, mõned on oma uksed sulgenud, mõned on oma tootmist vähendanud.

toetusmeetmete paketti, mis on suunatud eelkõige kodutarbijale. Selle eest muidugi tubli tänu, teatud riskid vähemalt on kodutarbijalt maha võetud, aga ettevõtjad suurt abi pole saanud.Mis see valitsuse plaan on? Kui Isamaaliit oli opositsioonis, siis selles suunas oli erinevaid ettepanekuid. Oli ka maksualaseid ettepanekuid, et energiahindade, energiakandjate hindade allatoomiseks vähendada käibemakse ja aktsiise miinimumini. Kui nüüd Isamaa on

et valitsus ootab, et on plaan A ja plaan B, et seni kuni töötute arv kümnete tuhandete kaupa ei kasva, valitsus ei tee mitte midagi. Tavaliselt tuleb valitsusel sekkuda ennetavate meetmetega, mitte oodata ära, kui majandus päris maha jahtub ja inimesed tööta jäävad. Mis see plaan on? Aitäh, Aitäh, Jaak! Nagu alati, küsimus naelapea pihta. Selge on see, et majanduse hetkeolukord ei ole sugugi roosiline, vaatamata sellele, et nii-öelda nominaalsed maksulaekumised on. Aga me teame, et need on inflatsioonilise iseloomuga ennekõike. Ja siin me näeme rida sektoreid, mis on sattunud väga tõsistesse raskustesse. Ja üks kandvaid teemasid on loomulikult energiahindade tase.

See mõjutab! Praeguses olukorras me ei saa rääkida ainult turudünaamika toimimisest, sest sellises olukorras, kus see ei ole küll maailmasõda, mis meil käib, aga globaalne energiasõda on kahtlemata käimas ja sellesse on hõlmatud kogu maailma riigid moel või teisel. Ja see tähendab seda, et meetmed, mida me tõsiselt peaksime valitsuses kaaluma – ja ma ei näe sellele sisulist alternatiivi –, on tegelikult majanduse toetuspakett. Ja ennekõike esimene küsimus on ikkagi energiatoetus, kui seda on võimalik teha universaaltoetuse skeemi alusel, ikkagi ka meie energiaintensiivsetele ettevõtetele. Osadel on fikseeritud pikema ajaga lepingud, aga me teame ka, et osadel seda ei ole.Teine küsimus on nüüd Euroopa Liidu vahendites. Me näeme, ka ehitussektoris on tekkinud tõsine probleem,

Nii et me vajame ettevõtluse toetuspaketti, siin ei ole küsimust, ja see tuleb venitusteta rakendada. Ma olen kindel, et valitsuses lähemas tulevikus need arutelud ees seisavad. Aitäh, Aitäh! Täpsustav küsimus, Jaak Aab, palun! Tänan! Noh, on vähemalt natukenegi lootustandev kuulda, et siiski valitsus selles suunas mõtleb. Peaministri avaldused, vahel ka ettevõtlusministri avaldused on jätnud sellise mulje, et las see nähtamatu käsi juhib. Teised riigid toetavad, meie ei toeta, ja siis ta lähebki sinna, kuhu ta läheb. Konkurentsivõime on tegelikult kõige olulisem küsimus. Kui meie eksporditurgudel riigid nii jõuliselt sekkuvad ja toetavad oma ettevõtjaid – põhiline probleem ikkagi on, üritatakse energiahindu talutavaks teha oma tööstustele, ettevõtetele –, siis meie tooted ja kaubad ei ole enam konkurentsivõimelised. Seda räägib meie ettevõtluses tööstussektor

paistab, et nende kõrgemate hindadega, mis praegu on, ja eriti, kui ettevõtjad suurt mingit abi ei saa, meid ootab väga raske tulevik ees. See majanduslangus võib olla pikemat sorti, inimesed jäävad töötuks.

elektril oli väga kõrge, ettevõtjad juba siis hakkasid rääkima sellest, et abi oleks vaja. Aitäh! Rida meetmeid on tehtud. Praeguses olukorras on oluline majanduse toetuspakett venitusteta jõustada. Need arutelud valitsuses seisavad ees. Me peame aru saama lähtekohast. Loomulikult normaaloludes turg toimib, korrastab ka majanduse efektiivsust ja funktsioneerib, kuid praegu on meil ebanormaalne olukord seoses sõjaga, seoses energiadefitsiidiga meie piirkonnas ja muude objektiivsete asjaoludega. Järelikult seda ebanormaalset olukorda tuleb

siis kindlasti ma arvan, et üks võimalus, mis tuleb hoida õhus ja millele on ettevõtlusminister ka osundanud, on palgatoetus, sektoriaalne palgatoetus. Meil ei ole mõtet seda eitada.Nüüd sinu küsimus. Sa lugesid ette, Jaak, mida tegi eelmine valitsus. Eelmine valitsus kindlasti tegi palju helget ja head.

kütame sinna, kompenseerime inimestele seda vahet, deltat, mis on börsihinna ja mingisuguse määratud hinnataseme loogika. Aga selge on see, et see ei ole meile jõukohane ja oleks ebamõistlik

kui stabiliseeriv vahend ja see annab inimestele lähiaastateks kindluse.Asi, mida me ei suutnud koalitsioonilepingus saavutada ja mille eest Isamaa seisab, on küsimus

Tõnis Mölder, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Kas teie saite aru, et hea vastaja ütles, et Urmas noogutas? Mina nüüd ei saanud päris täpselt aru, kas ta pidas silmas maaeluminister Urmast või ta mõtles tegelikult ka välisministrit, kes tunnustab jätkuvalt ka eelmist valitsust ja eelmise valitsuse Aitäh! No see ei olnud nüüd küll protseduuriline küsimus, aga väljaspool infotundi te saate sellele küsimusele vastuse. Nii, aga läheme edasi. Lisaküsimus, Peeter Ernits, palun! Hea juhataja ja lugupeetud välisminister valitseja ülesannetes! Sa rääkisid pikalt sellest, mida minagi tahtsin küsida, aga ausalt öeldes ega ei saanud aru küll. Me arutasime täna ettevõtjatega ja ettevõtlusministriga, et kui kõigepealt Eesti juhib seda inflatsioonirallit terves Euroopas, mitte ainult Euroopa Liidus – elukallidus ja kõik muu selline. Aga nüüd ettevõtjad peavad veel võistlema teiste riikide ettevõtjatega, ettevõtetega, keda nende valitsused, riigid subsideerivad. Praegune olukord on, nagu ettevõtlusminister täna hommikul ütles, et vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Ja ei ole mingisuguseid selliseid meetmeid, et 900 miljonit oleks subsideerimine, kui me Saksamaaga sama võrra [seda teeksime]. Aga siis jääks õpetajad nälga ja nii edasi, ja nii edasi. Ettevõtlusminister peaks olema ettevõtlusminister. Aga miks ta selline lödipüks on? Miks Eesti valitsus ei subsideeri ettevõtteid, kes peavad konkureerima teiste riikide ettevõtetega, keda subsideeritakse praeguses ebanormaalses raskes olukorras? Aitäh! Enne kui minister vastama hakkab, on protseduuriline küsimus. Mihhail Lotman, palun! Aitäh! Enne kui Kas te saate aru, mis riigis me elame ja kes seda riiki juhib? Härra Ernitsa küsimustes on pidevalt juttu mingisugusest valitsejast. Aga minu meelest Eestit valitseb valitsus, mitte valitseja, ja selle eesotsas on peaminister. Valitseja – kui välisminister on valitseja ülesannetes, siis see tähendab, et ta on kubjas. Tähendab, ma ei saa aru, mis riigis elab härra Ernits ja kas sellistele küsimustele üldse tohib siin saalis vastata. Aitäh! Aitäh! Te küsisite, kas mina saan aru, mis riigis me elame. Mina arvan, et mina küll saan aru, jah. Aga seda, mida mõtleb Peeter Ernits, ma vastata ei oska. Mis puudutab "valitseja" sõna kasutamist siin Riigikogus, siis see on kujunenud meil juba traditsiooniks peaministri ja peaministri kohustes olevate isikute puhul. Kindlasti ei ole see täpne ja korrektne – riigipea on meil president, täitevvõimu juhib peaminister ja parlamendi esimees on Riigikogu esimees, mitte spiiker, mida siin ka tihtipeale kasutatakse. Ma arvan, et need on erinevad asjad, aga need on mõisted, mis ühtpidi võib-olla [puutuvad protseduurikasse], aga teistpidi kodu- ja töökord seda ei reguleeri. Nii et loeme selle protseduuriliseks küsimuseks

kes on Isamaa fraktsiooni esimees ja kasutas seda esimesena ja aktiivselt. Aga koalitsiooni minnes ta äkki muutis oma meelt. Mina nii-öelda jätkan Lähme nüüd edasi. Urmas Reinsalu, välisminister peaministri ülesannetes, palun vastust, kui veel küsimus meeles on.

mida, ma oletan, irooniliselt pidas silmas ka küsija, kes on läbivalt seda osundanud. Aga teine on tegelikult asjade korraldaja või pigem haldusjuht. Ega Toots, kui ta mõisavalitseja oli, ei olnud ülim juht ega pärilik juht seal Venemaa mõisas.

Ja ega iroonia ei ole kuidagi halb, iroonia on huumori peenemaid väljendamisvorme ja see kindlasti rikastab poliitilist debatti.Nüüd, küsimus hinnangust ettevõtlusministrile. Ma arvan, et meil on vedanud ettevõtlusministriga. Ja nüüd ma annan tegelikult objektiivse hinnangu, täiesti sõltumatu hinnangu oma elukogemusest tuleneva ekspertiisiga, poliitika- ja juhtimiskogemusest tuleneva ekspertiisiga. Ma arvan, et Kristjan Järvan

Kristjanit ootab ees suur poliitiku tulevik, mul ei ole kahtlust.Ja ma arvan, et valimatult kõike läbisegi toetada, nagu ongi Kristjan Järvani osundus olnud, tegelikult ei olegi võimalik. See ei ole riigile jõukohane ja see ei ole ka asjakohane.

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Läheme edasi. Tänane viies küsija on Riigikogu liige Kert Kingo, küsimus tervise‑ ja tööminister Peep Petersonile, teemaks immuniseerimise korraldamise nõuded koolides. Palun!

milline see uus tekst saab olema. Minu küsimus: kas teie jääte [koos oma] ministeeriumiga endiselt selle seisukoha juurde, et vaatamata lapsevanemate vastuseisule võib alaealist last vaktsineerida, kui ta mingil põhjusel seda justkui ise soovib? Aitäh,

Praegusel hetkel tõesti ainult üks tükk puudutab seda, kuidas kooliõed käituvad olukorras, kus isa annab ühe vastuse, ema teise vastuse ja lapsel on kolmas arvamus. Millest käib jutt? Me räägime immuniseerimiskavast. Need konkreetsed haigused, mille vastu immuniseeritakse koolides, on tuberkuloos, B-viirushepatiit, difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit, leetrid, punetised, mumps, rotaviirus ja teised, inimese papilloomiviirusnakkus. Nüüd, kas isal on õigus näiteks sellesama papilloomiviirusnakkuse osas anda 14‑aastase lapse, tütre eest vastus ja tühistada selle 14‑aastase lapse õigus oma keha üle kontrolli omada, arvestades seda, et papilloomiviirus põhjustab emakakaelavähki? Kahtlemata need vestlused jätkuvad. Ja nii nagu õiguskantsler on õigesti öelnud, Eestis kehtib võlaõigusseadus, mis annab lapsele

lapse kehalise autonoomia tunnustamist, nii nagu näevad ette põhiseadus ja võlaõigusseadus. Kindel on see, et kehtivad ministri määrused ei saa olla vastuolus võlaõigusseadusega, need tuleb muuta. Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks algatanud võlaõigusseaduse muutmise või põhiseaduse muutmise. Nii et selles limbos me praegusel hetkel

ja vastavalt sellele, milline on see tagasiside, me ka edasi liigume. Just äsja laekus näiteks perearstide, arstide liidu ja mitme teise väga pädeva organisatsiooni arvamus ja nad leidsid, et kindlasti tuleb laste õigusi

Aitäh! Kert Kingo, täpsustav küsimus, palun! siis laps justkui iseseisvalt võiks otsustada teist. Tuletan meelde, et kehtiva seaduse järgi vastutab lapse eest lapsevanem, ja ta vastutab ka tema tervise eest. Lisaks sellele, kui te viitasite VÕS‑ile, siis mulle tundub, et te ise ei ole seda võlaõigusseaduse paragrahvi lugenud. Võlaõigusseaduse § 766 766 sätestab patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse. Ja seesama lõige 4, millele õiguskantsler on viidanud, selle [keskel] on selline tekst: kui seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselt patsiendi huve, ei või tervishoiuteenuse osutaja seda järgida. Küsimus on ju selles, mille põhjal siis koolides otsustatakse, et mis iganes vaktsiini mitte[süstimine] kahjustab lapse huve. Kuidas see hindamine toimub? Ja ma endiselt tahaks vastust ka esimesele küsimusele: kas ministeerium ja teie olete jätkuvalt seda meelt ja jätkuvalt ajate seda rida, et jätta määrusesse sisse see, justkui alaealine laps oleks võimeline iseseisvalt oma tervisega seonduvaid otsuseid vastu võtma, jättes kõrvale seaduslikult tema eest vastutavad lapsevanemad? Ma

ja olen nendega kursis. Teiseks, need haigused, mille vastu koolides vaktsineeritakse, on mitmel juhul surmavad. Mumps põhjustab poisslastel hilisemat viljatust, papilloomiviirus põhjustab vähki. Need on väga tõsised asjad. Ja see situatsioon, millest räägib võlaõigusseadus, et lapse eestkostjate hinnang võib olla ohtlik lapse tervisele, on reaalne. reaalne. Selline situatsioon võib täiesti tekkida. Kuidas me seda lahendame? Millist nõu me määrusega anname või millise pädevuse me anname kooliõdedele otsustamisel? Seda me arutame edasi, arutame edasi, kõigepealt õiguskantsleriga, kindlasti Lastekaitse Liiduga ja kindlasti kooliõdede endiga. Nii et see protsess jätkub, nii nagu ka eile sotsiaalkomisjonis soovitati. Aga siin ei ole ühemõttelist vastust, et lapsevanem saab keelata nii oluliste vaktsiinide manustamist, kui laps on piisavalt otsustusvõimeline ja soovib oma keha üle kontrolli omada ja neid tulevikuriske maandada. See on praegu minu vastus. Ma viitan ka sellele juhtumile, mis leidis kajastamist ajakirjanduses, kus lapsevanema süül laps ilma aidsiravita ja kohus asus seisukohale, et tegu oli kriminaalkuriteoga. Lapsevanem sai selle eest karistada. Me ei saa eeldada, et lapsevanemad alati käituvad või et lapsevanemad on piisavalt teadlikud laste huvidest. Seetõttu ma arvan, et see võlaõigusseaduse paragrahv, kus lapse huvid seatakse ettepoole lapsevanema teadmistest kaasaegse meditsiini kohta, on oluline ja kindlasti selles vaimus ka meie määrus tulevikus saab olema. Kert

konkreetselt, mitte hakkama siin lugema loengut või kuskilt väljavõtteid võimalikest haigustest, mis üldse maailmas liikumas on. Me esitamegi selleks küsimusi, et saada seisukohtasid ministrite vaatevinklist ja nende nägemust. Aitäh! Aitäh! Minister kuulis. Läheme edasi. Lisaküsimus, Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Vaadake, härra minister, meie ei pea teiega siin kahekõnet: mina küsin, teie vastate. Meid jälgib pool Eestit ja üks inimene saatis mulle praegu sõnumi: "Suur tänu eelmise sõnavõtu eest. Olen ammu aru saanud, et meie valitsuse poliitika on kellegi poolt kinni makstud. Mina olen elav näide Eestis, et vaktsiin kahjustas tugevalt mälutegevust. Ma olin sunnitud ütlema: "Oota paar minutit, siis vastan." Paari minuti pärast meenus vastus täpselt. Edaspidi keeldun täiendavatest vaktsiinidest." Nii. See on teie otsus, et te tahate selliseid olukordi, tahate, jätkuksid. Muuseas, te olete sotsiaaldemokraat. Mis reklaami te teete praegu valimiskampaania ajaks sotsiaaldemokraatidele, kui te sunnite neid mürgisüste tegema?Edasi. Kaalutlusõigus – mida te räägite? ütlete, et 14-aastane on täiesti valmis otsustama nende küsimuste üle, kus on ebaselged andmed täiendavatest uuringutest. Aga öelge mulle, mispärast ei ole ebaselge näiteks see asjaolu, et inimene võib kandideerida Riigikogusse alles 21-aastaselt, mitte 18-aastaselt, ja kasiinos käia alles 21-aastaselt, mitte kuskil varasemal ajal.Tahan veel öelda, et te siin räägite, et lapsed on vaja vaktsineerida sellepärast, et igasugused muud haigused on, aga te jätate mainimata selle, lugupeetud minister, et see määrus annab ikkagi võimaluse ka COVID-i vaktsiinidega lapsi süstida.

Minister päästab elusid. Tervishoiuminister päästab elusid, ei tapa ega mürgita mitte kedagi. See on väga oluline fakt ja selles osas palun kontrollida oma keelekasutust. See on valitsusele absoluutselt solvav. Sellist süüdistust siin Riigikogu ees ei ole aus esitada.

Ma rääkisin nendest haigustest, mille puhul te tõenäoliselt koolis olete kuulnud, et need on aegade jooksul tapnud miljoneid lapsi. Te olete kindlasti kursis ja teate, et vaktsineerimisega on nende nende haiguste levikut Euroopas ja Põhja-Ameerikas oluliselt vähendatud ja ka mujal maailmas. Siin ei ole mingisugust ebatõde. Nüüd see, kas üks inimene otsustab lasta end vaktsineerida või mitte.

Meile ütlevad numbrid, et vaktsineerimine vähendab surmade arvu riigis. Need faktid on ülemaailmsed ja nendele peab terviseminister tuginema, kui ta tahab päästa elusid ja [inimeste] tervist hoida. Ja selle kohustuse on põhiseadus pannud kogu riigile. Nii et kindlasti tuleb ka rahvasaadikutel mõelda, mis juttu nad räägivad, kas nende jutt on faktidega põhistatud ja põhiseaduse vaimus. Meie kõigi ülesanne on põhiseaduse kohaselt säästa inimeste tervist, päästa elusid. Ja kui faktoloogia kinnitab, et vaktsineerimine sellele kaasa aitab, siis paluks faktoloogiaga ennast kurssi viia ja tõepoolest tegeleda sellega, mida põhiseadus käsib, ja mitte keerutada üles vandenõuteooriaid. Aitäh! Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun! Ma tahaksin reageerida ministri lausele, et ma ei tohi selliseid väljendeid siin saalis kasutada. Ma tahan teile meelde tuletada, et Riigikogu liikmel on siin vaba sõna ja kõik minu ütlused, mis ma praegu siin välja ütlesin teile küsimust esitades, tuginevad faktidele, reaalsetele faktidele. Ärge raputage pead! Ärge raputage pead! Sest teie ei ole ennast kurssi viinud sellega, uuemate uuringutega, ja hoiate kinni mingist vanast narratiivist ja produtseerite siin sellist propagandat, mis hävitab meie lapsi. Vaadake, lugege kokku need, ütleme, Aitäh! Head kolleegid, jääme ikka infotunni formaadi juurde! Kert Kingo, protseduuriline küsimus, palun! Tänan! Arvestades, et seda infotundi jälgitakse ka väljaspool seda maja, ehk siis tavalised inimesed ka vaatavad, siis palun, et minister edaspidi ei solvaks neid inimesi, kes tõesti COVID-i vaktsiinide tagajärjel saanud tõsised terviserikked või jäänud vigaseks, [ega] väidaks, et nemad ainult tervendavad ja ravivad inimesi. See ei vasta tõele. Te peate tunnistama tõde. Ja inimestele meeldib jälgida, et siin parlamendisaalis on tõde au sees, mitte ei ole tõe väänamine ja valetamine au sees. Aitäh! Head kolleegid, ma usun, et jälgitakse nii infotundi kui ka Riigikogu istungeid, nii et me peaksime olema kultuursed ja viisakad kogu aeg. Aga mis puudutab tõde ja solvamist, siis ei ole mõistlik solvata ei neid, kes on langetanud otsuse lasta ennast vaktsineerida, ega ka neid, kes on langetanud otsuse mitte lasta end Nii. Oleme viiendale küsimusele vastamise lõpetanud. Läheme edasi. Tänane kuues küsija on Riigikogu liige Tõnis Mölder. Küsimus on maaeluminister Urmas Kruusele ja küsimuse sisu on toidujulgeolek. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma alustan kõigepealt teie kiitmisega. Ma vaatasin, et teil õnnestus sellel nädalal oma töövisiidil osaleda Elvas ühes teatrietenduses, kust te tervisekeskuse avamisel mängisite

regulaarselt selekteerivad oma ostjate ja üldse tarbijate käitumist.Ühe ettepanekuna on keskfraktsioon tegelikult sellel sügisel ette pannud langetada toiduainete käibemaksu 20%‑lt 9%‑le. Seda parlamendi suur saal ei toetanud. Nüüd me oleme tulnud välja uue ettepanekuga, langetada toiduainete käibemaksu 20%‑lt 5%‑le, mis peaks aitama tänases inflatsiooni kõrgtipus inimesi eelkõige selles osas, et toiduainete et toiduainete kättesaadavus oleks tagatud.Minu küsimus ongi teile see. Ma saan aru, et teie ministrina ja ka valitsus ei toeta käibemaksu langetamise ideed. Aga mis on see konkreetne meede, millega te tulete tänases olukorras inimestele appi, et tõesti elada üle see talv, elada üle need rasked kuud, kus hinnad

tuleb tunnistada, et minu arvates see lähenemine on liiga ühekülgne. Ma pean siin silmas mitut asja. Esimene küsimus on see, et

Näiteks Ungaris on olnud toiduhindade inflatsioon 37,6%, Leedul 29,5% ja Lätil 27,6%, mis annab märku sellest, et see ei ole ratsionaalne meede.

Tõnis Mölder, täiendav küsimus, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Siinkohal ma jään teiega küll täiesti teisele arvamusele. See ei ole mitte märk säästmisest, vaid see on ikkagi väga selgelt märk, et inimeste ostujõud on langenud ja hinnad

meil on väga kõrged toiduhinnad ja toiduainete kättesaadavus on ikkagi väga rängalt [vähenenud].Teine asi, mida me näeme, on see, et inimesed pöörduvad üha rohkem abi saamiseks nii kohalike omavalitsuste poole kui ka näiteks toidupanga poole, et tulla üldse ots otsaga kokku. Nii et veel kord: ma arvan, et see ei ole märk säästmisest, vaid see on märk sellest, et tõesti inimestel on keeruline ja raske.Aga tulles nüüd korra küsimuse juurde, mis puudutab meie toidujulgeolekut, siis ma lugesin eile seda, et Eesti Varude Keskus on kuulutanud välja hanke Eesti viljavaru hankimiseks. Ja kui ma õigesti aru sain, siis selles varus on sees ka valmistoidureserv, aga seda reservi jagub, nagu seal kirjas oli, ainult üheks nädalaks.

Kõigepealt, see on positiivne samm, et mingisugunegi varu tekkis, aga miks see varude hulk on niivõrd väike ja miks riik ei panusta sinna täiendavalt raha? See on mingil määral ka garant meie julgeolekule. Aitäh,

inimeste varustamist teiste toiduainetega, siis me saame öelda, et kuni siiamaani oli see umbes kolmepäevane varu. Nüüd me oleme jõudnud juba seitsme päeva varuni ja kavatseme jõuda 14 päeva varuni. See on väga mõistlik lähenemine.

mis puudutasid ka toidujulgeolekut. Maaeluministeerium on olnud nagu, ütleme, selline ärgitav partner selleks, et varude keskus hakkaks sellega tegelema. Seni varude keskuse võib-olla selline põhifunktsioon oli seotud kütusega ja sellega, mis puudutab energiat. Aga me

inimestel endal. See tegelikult tähendab seda, et need varud kogunevad mitme protsessi mõjul. Isiklikult ma arvan seda, et küsimused, kui palju peab olema füüsilist varu olemas, kui suur peab olema fikseeritud laoseis, mida on võimalik varuna kasutusse võtta, või kui palju on võimalik mingi eelhoiatuse peale suurendada tööstuste võimet toota, ma ei tea, 24 tundi ööpäevas nädala jooksul – need küsimused vajavad ka selles seadusandlikus menetluses täiendavaid arutelusid ja lahendusi. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd lisaküsimus. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Samal ajal, kui sa seal Elvas esinesid, käisin ma Tartu turul ja rääkisin mitmete põllumeestega. Ja see, mida ma kuulsin – nutt tuleb silma.

Või teine asi: nõudmine – ma ei tea, kas sa tead, Urmas – on praakkartuli järele raskelt kasvanud. Need on need ussiaukudega, sellised, mida tavaliselt inimene ei söö. Viie euroga saad 30‑kilose koti ja siis nädal aega vuhid seda. ma tean, et käibemaksu langetamisel Eesti ujub nagu vastuvoolu Euroopaga. Aga ma küsin lihtsa küsimuse: kas sina ka vaatad selle poole, et saaks kusagilt praakkartulit perele viie euroga 30‑kilone kott? kott? Aitäh! Austatud parlamendi liige! Kindlasti parlament ei ole see koht, kus ma peaksin hakkama presenteerima oma pere personaalseid otsuseid, mida täpselt ma tarbin. Ma võin seda teha, aga ma ei pea seda väga mõistlikuks. See, mida te kirjeldasite, tegelikult on sotsiaalne probleem. Ja ma tahan eraldi rõhutada, et me ei saa eitada, et teatud peredel on selles hinnakasvus keerulisem toime tulla kui võib-olla aastaid tagasi.Mida

hea märk, et tehakse õigeid asju. Ja see tähendab seda, et sotsiaalhoolekande süsteem, kogu see süsteem peab toetama inimesi, kes satuvad raskustesse. Selles on sees seesama osa,

43%. Tegelikult on nii, et kui me isegi ajutiselt riiklikult peaksime kehtestama mingeid hindasid, siis see hüpe hiljem tuleb veel kordades suurem. Ja kuna Eesti on väikese avatud majandusega riik, siis tema

aastataguse perioodiga. Ent sotsiaalprobleeme ei saa lahendada toiduainete käibemaksu alandamisega. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Läheme edasi. Tänane seitsmes ja teema on Eesti riigitunnus. Palun! Hea juhataja! Austatud välisminister valitseja ülesannetes! 2013. aastal, kui sa olid kaitseminister ja kantsler oli praegune peametsaülem Mikk Marran, võtsid sa vastu sellise dokumendi "Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord", 23. oktoober 2013, nr 51.

9.30 ütleb, et riigitunnust ei ole lubatud eemaldada, ümber teha ega asendada. Ja punkt 9.31: välisriikide riigitunnuste kandmine on keelatud.Ja nüüd minu küsimus, austatud valitseja, on see, et Kaitseväe juhataja kindral Herem ja tema asetäitja ja paljud teised kannavad oma käisel

Aitäh! Kõigepealt ma tahaksin kasutada võimalust ja soovida ilusat advendiaega kõigile meie kaitseväelastele, meie ajateenijatele, meie kaitseliitlastele, nende peredele ja loomulikult meie vabadusvõitluse ja meie Kaitseväe veteranidele.

kanda. Kaitsevägi on praktikas välja jaganud Kaitseväe tegevväelastele ja ajateenijatele Ukraina lipuvärvides embleemid, millele hea küsija viitas. Miks need välja jagati? Selle eesmärk on enesestmõistetavalt avaldada toetust Ukrainale võitluses Venemaa agressiooni vastu. Toetusembleemi kandmine on vabatahtlik ja igaüks otsustab iseseisvalt, kas ta kannab embleemi või mitte. Ja veel kord ma rõhutan, et nende embleemide väljajagamine ning nende kandmise põhimõtted sätestati eraldi käsuga. Nii et siin on kaks erinevat küsimust.

Kas see on mõistlik, et Eesti kaitseväelased oma riigi tunnuse kõrval kannavad teisel käel ka sellist toetusembleemi Ukraina lipu värvides? Jah, ma arvan, et see on põhjendatud ja mõistlik, sest see ei ole ainult ilukõne, kui me ütleme, et Ukraina rahvas võitleb ka meie vabaduse eest. Me teame suurepäraselt Venemaa naaberriigina, et selle sõja tulemused määravad meie vabaduse ja meie julgeoleku olemuslikul määral.

Peeter Ernits, täpsustav küsimus, palun! ka mina olen seda meelt, et Ukrainal on õigus ja kõik see – siin pole küsimustki. Aga mulle tundub, viimasel ajal eriti, et me oleme muutumas kuidagi nagu Mala-Ukrainaks. Vaatame, Tartu raekoja ees on rohkem Ukraina lippe kui Eesti lippe ja nii edasi, ja nii edasi. Aga jah, Kaitseväe juhataja võib seda teha. Aga kindral Heremi ja kindral Palmi käsi on palju pikem. Miks peab riigitunnuses kehtestatud sõna "Estonia", "Eesti", katma teise riigi lipuga? Miks ei saa seda mitu sentimeetrit allapoole panna ja asi oleks nagu korrektne? Miks peab häbenema sõna "Estonia" ja katma selle teise riigi sümboliga? Jah, me küll oleme toetanud Ukrainat rohkem kui ükski teine riik, aga miks me häbeneme seda "Estoniat", austatud välisminister? Mina küll ei häbene Eestit ehk siis rahvusvaheliselt tuntud meie riigi nimetust Estonia. Miks me peaksime seda häbenema? Ja ma olen kaugel sellest, et kujutada ette, et Kaitseväe juhataja

käskkirja tehnilistesse üksikasjadesse, kus täpselt vormiriietusel nii riigitunnus kui ka see Ukraina lipu sümbol asetseb. Ma arvan, et ju selle taga olid oma praktilised kaalutlused nende tunnuste paigaldamisel.Aga kui teil on ettepanekuid, kuidas Ukraina lippu võiks vormil kanda, et see oleks paremini korraldatud, siis ma arvan, et kindlasti Kaitsevägi parlamendi liikme osundusi analüüsib ja hindab neid sisuliselt.Kuid Kuid küsimus taandub ikkagi sellele, see ei ole ju tehniline küsimus, kuidas seda kantakse või miks. Te osundasite sellele, et kuidagi teie jaoks on liiga palju sümpaatia või meiepoolse meiepoolse solidaarsuse avaldamist Ukrainale, Ukraina rahvale. Teate, aga ka Ukrainas on väga palju sümpaatiat ja armastust meie rahva vastu. Ma ütleksin, et meie rahval, ja ma arvan, et ka teistel Balti riikidel, ka Poolal on eriline koht Ukraina inimeste südames. Ma usun, et Eestis ei ole inimest,

See muudab meid instinktiivselt. Meie rahva toetusavaldus Ukrainale on ka toetusavaldus meie vabadusele. Ma arvan, et kõik me saame sellest ühtemoodi aru. Nii et ärme käsitleme seda, et Ukraina lipp lehvib või me toetame Ukrainat, kuidagi vastandavalt.

kõikides Ukraina toetamise küsimustes, mille poole Ukraina riigi esindajad pöörduvad, kust nad loodavad saada abi ja toetust, kuna me oleme nii sarnases olukorras, nii sarnase minevikuga, on tegelikult ikkagi Balti riigid ja Poola. See on tõsiasi. Meil on eriline koht Ukraina inimeste südames ja ma arvan, et ka meie riigi enda saatuse ja meie endi murede ja lootuste [tõttu] oma tuleviku suhtes on Ukrainal eriline koht meie inimeste südames. Seda ei ole mõtet eitada. Ja nüüd lisaküsimus. Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Kõigepealt ma tahan teid tunnustada ja öelda, et ma olen teiega selles mõttes ühel nõul, et meil kõigil on vaid üks isamaa ja tõesti see isamaa seisab julgelt inimeste

on teie töödes ja tegemistes ikkagi kogunenud memuaare, mida meenutada, ja neid tegemisi, mida kirja panna. Aga ma tulen oma küsimuse juurde. Te tegelikult oma eelmises vastuses härra Ernitsale korra peatusite sellel, mis puudutab nafta hinna lae kehtestamist, milles Eestil oli tugev roll. Küll aga me ei ole suutnud Euroopa Liidu tasemel kokku leppida ei gaasi hinna laes ega ka tegelikult CO2hinna laes, millele te ise ka viitasite, mis oleks justkui teie kui ministri, aga tegelikult ka teie erakonna tugev, jõuline positsioon. täna hommikul ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriga, kes on teie erakonnakaaslane. Tema avaldas küll lootust, et CO2hinna lagi võiks tulla, aga ta möönis, et me ei ole olnud välispoliitiliselt [piisavalt] tugevad. Välispoliitilist tugevust ikkagi veavad meil kindlasti peaminister ja president, aga väga olulist rolli mängib ka välisminister. Ja minu küsimus teile ongi see: milliseid konkreetseid samme te Euroopas olete astunud selleks, et me saaksime CO2hinna kontrolli alla? See aitaks nii meie ettevõtjaid, meie majandust kui ka tegelikult tervikuna meie Ma arvan, et see on oluline, et te ka järgnevate kuude jooksul kindlasti püüaksite siin saavutada mingisugust sellist initsiatiivi ja tegelikult ka konkreetseid tulemusi. Aitäh, hea küsija! Me peame ja püüame selle küsimuse mahutada ära Eesti riigitunnuse alla. Teema on Eesti riigitunnus, CO2hind. Palun, härra välisminister peaministri ülesannetes! Eesti riigi tunnuseks kindlasti on, et julgelt tuleb seista kogu Euroopa inimeste eest. On nii?Aga nii?Aga nüüd väga konkreetne asi: mina panin selle valitsuse istungil Eesti positsioonina lauale, majandusminister toetas seda, valitsus toetas seda. Ja tõepoolest, prognoositav

Nüüd, teine küsimus puudutab seda, et meie enda [riigi] pädevuses on tegelikult teostatud tasaarveldus, sest mis CO2rahaline koormus muu on kui sisuliselt nagu nurgatagune maks, eks ole, inimesed maksavad seda. Ja ma arvan, et kindlasti on mõistlik universaalteenust sellisel moel reformida, nii nagu meie ettepanek on olnud, et selle elemendina hüvitatakse CO2makse inimestele. Me Me saavutasime selle nii-öelda eesmärgi osaliselt, et meil praegu kuni aprillini – ma tuletan meelde, et kuni aprillini – kehtib ju tegelikult see 50-eurone hüvitis energiaklientidele või, ütleme, kodutarbijatele. Ma arvan, et meil on mõistlik muuta see püsivaks, et tagada stabiilne prognoositav hinnakujundus elektrienergia valdkonnas lähiaastateks. Meil seega kehtiks universaalteenus ja universaalteenuse

see hinnalagi, mida on välja pakutud – noh, anname endale aru, see on naeruväärne hinnalae tase, siin ei ole midagi muud mõtet rääkidagi. Ja kolmas, mis puudutab nafta hinna lage. Eesti ja Poola eestvõttel me saavutasime selle, et seda hakatakse perioodiliselt ümber vaatama. Järgmine perioodiline ülevaatamine on jaanuaris. (Juhataja helistab kella.) Esmaspäeval ma kõiki teisi Euroopa Liidu välisministreid teavitasin, et Eesti taotleb venitusteta selle ümbervaatamist madaldamise suunas. Kahekordne madaldamine on meie eesmärk. Aitäh! Aitäh! Lõpetan seitsmenda küsimuse käsitluse. Läheme edasi. Tänane kaheksas küsija on Riigikogu liige Anneli Ott, küsimus on tervise- ja tööminister Peep Petersonile, teemaks laste vaktsineerimine. Palun! Suur tänu, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Kõigepealt ma tahaksin tänada teid, Riigikogu aseesimees, selle väga inimliku seisukoha eest, mis puudutas inimeste vaktsineerimisvalikuid enda valikutest lähtuvalt. Aitäh selle eest! See on päris harukordne poliitiline seisukoht.Aga minu küsimus puudutab jah seda uut määrust või siis praegu väga teemaks olevat määrust, mis on seotud laste vaktsineerimisega koolides, ja kooliõdede

sest väga paljud Eesti inimesed on sellest teemast häiritud ja kindlasti ootavad neid seisukohti. See, et te saate neid täna siin avaldada, on minu arvates väga hea.Muidugi on kahju, et üldse selline idee on täna arutluse all või et me peame üldse sellisest asjast rääkima, et lapsevanema otsus ei ole määrav, kui lapse vaktsineerimisel valikuid tehakse. Siin kindlasti on mingisugune taust, mida me ei tea. Lihtsalt ütlen teile, et ka mina olen valitsuse liikmena kuulnud neid arutelusid ja

väga erinevaid seisukohti ka vaktsineerimise kahjulikkuse osas.Ühtset seisukohta ei ole ka teadlaste hulgas. Professor Lutsar on öelnud, et laste vaktsineerimine peaks olema ainult erandjuhtudel. See puudutab just COVID‑it. teate tausta kindlasti paremini. Palun selgitage seda tausta, millele te olete tuginenud, kui olete avalikkuse ette sellise määrusega tulnud. Kes on need eksperdid olnud ja kas on ka välisriikide kogemusi analüüsitud? Suur Aitäh, hea küsija! Ma alustan sellest, et tõepoolest, ka minu absoluutne seisukoht on see, et inimeste valikuid tuleb austada ja inimesi ei tohi häbimärgistada nende valikute pärast. See, et Riigikogu tänane juhataja seda väljendas, on ka mulle meeltmööda. Ma olen sellest alati lähtunud.Teine asi, mida ma olen alati pidanud õigeks, on see, et vaktsineerimisriskidest tuleb samamoodi ausalt ja vahetult rääkida. See on parim viis hoida inimesed informeerituna, aga vältida samal ajal selliste võib-olla võib-olla liialdatud infovoogude ohvriks langemist. Kindlasti peab olema ka negatiivne informatsioon saadaval, nii nagu ka positiivne, et inimesed saaksid oma valikud langetada.Nüüd, mis puudutab seda, miks me selle teemaga siin oleme, siis põhjus on õiguskantsleri kiri, milles ta väga õigesti juhib tähelepanu, et kehtib võlaõigusseadus, mille Riigikogu on vastu võtnud ja mis ütleb seda, et lastel on teatud tingimustel õigus enda keha üle otsustada, olenemata lapsevanema seisukohast. See on Riigikogu kehtestatud seadus ja varasemad ministri määrused, mis seda kuidagi kitsendavad,

siis on tõsi, et ega lapse õigused ei ole ju mitte võlaõigusseadusega leiutatud. Laste õigused on ka põhiseaduses kaitstud ja rahvusvaheliselt käsitletud. Nii et kindlasti lastel on oma tervisevalikutes teatud tingimustel õigus kaasa rääkida. Aga nagu varem öeldud, me liigume edasi kahes tempos. Ühes tempos me korrastame vaktsineerimissüsteemi, viies selle haigekassa juurde. Need asjad saab ilusasti ära toimetada. See, kuidas me lahendame laste õiguste kaitse vaktsineerimisprotsessis, on eraldi teema. Taustainfo on see, et minule on tehtud kõik vaktsiinid koolipõlves ilma pikema jututa. Minu info kohaselt tehakse pikema jututa vaktsiinid ka Soome lastele. Seal kontrollitakse ka nende hambaid ilma selleta, et peaks paberilipikuid kodu ja ja kooli vahet liigutama. See annab tegelikult lihtsalt laste tervisele nii palju juurde. Nii et ma mõtleksin pikemalt teemal, kas me kardame

on täiesti põhjendatud ja me peame aru saama sellest taustast. Ja me peame endale tunnistama ka seda, et on tehtud vigu. On tehtud vigu, kus lapsi meelitati erinevate, ütleme, nännidega, kuni vist mobiiltelefonideni välja, kui ma ei eksi, neid süste tegema. See on absoluutselt vastuvõetamatu. Kas teie ministrina saate täna kinnitada, et nendest vigadest nüüd järgnevate järgnevate otsuste juures kindlasti õpitakse, et enam ei ole mingisugust meelitamist, lapse seisukoha kujundamist erinevate selliste võtetega, vaid see jääb tõesti lapsevanema otsuseks? Ja loomulikult me peame aru saama, et on väga-väga harva erandjuhtumeid, mida loomulikult seaduses tuleb arvestada, aga kas üldiselt me siiski saame öelda, et Eesti riik ei hakka

Aitäh ka selle küsimuse eest! Ma julgen kinnitada, et Eesti lapsed on järjest targemad. Nad loevad ja suudavad tegelikult informatsioonitulvas vahel käituda adekvaatsemalt kui paljud täiskasvanud, kellele see

me ei räägi hetkel COVID-i vastu vaktsineerimisest kooliõe juures. See on algusest peale olnud väljas, ei ole kordagi siia sisse tulnud. Ja kindlasti ei ole ka plaanis seal teha mingisuguseid meelitamisi. Ma tean, et see eksimus oli ühe eravaktsineerija selline loomepuhang ja sellest õpiti väga kiiresti juba sel ajal. Seda viga me ei kavatse korrata. Nii et asi on väga kaalutletud. Kordan üle, me räägime koolis selliste väga raskete haiguste vastu vaktsineerimisest nagu tuberkuloos, B-viirushepatiit, difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit,

on meditsiiniavalikkus veendumusel, et kasu on kordades suurem võimalikest kahjudest, mistõttu see informatsioon ja ka tegevus vastab täna sellele põhiseaduse paragrahvile, mis räägib laste Aitäh! Ja nüüd on võimalus lisaküsimuseks. Anneli Ott, palun! Suur tänu! Ma väga vabandan, aga see vastus tekitas mus siiski segadust tänase informatsiooni taustal. Palun täpsustage üle, kas Eestis on vaktsineerimine jätkuvalt vabatahtlik ja kas lapsevanemale jääb õigus otsustada selle üle, milliste vaktsiinidega ta laseb oma last vaktsineerida. Aitäh! Kinnitan, et vaktsineerimine on vabatahtlik. Me ei lähe tagasi Nõukogude süsteemi, kus seda tehti kõigile.

hüpotees – näiteks 14 aasta vanusega sellise nii-öelda iseotsustamise õiguse. Seadusandja on mitmel puhul hinnanud, et 14-aastane on võimeline teatud mahus enda eest otsustama, eestkoste on sellest hetkest piiratum. Nii et ma pakun, et kui me selle teemaga edasi liigume – rahulikult, spetsialistidega nõu pidades –, siis võib-olla kuhugi sinnakanti see

vastamise. Aitäh! Lõpetan kaheksandale küsimusele vastamise. Lähme edasi tänase üheksanda ehk viimase küsimuse juurde. Küsijaks on Riigikogu liige Marko Šorin, küsimus on välisminister Urmas Reinsalule peaministri ülesannetes. Teemaks on riigi põhimaanteed.

see küsimus teile.Eesti on võtnud endale kohustuse ehitada TNT-võrgustikku kuuluvad maanteed valmis aastaks 2030. Need on Tallinna–Tartu ja Tallinna–Pärnu maantee. Selleks on saadud Euroopa Liidust ka toetusraha. Aga mõned nädalad tagasi oli vähemalt ERR-is uudis, et valitsus on Euroopa poole saatnud taotluse lükata see tähtaeg aastast 2030 edasi aastani 2050.Küsisin kaks nädalat tagasi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehelt, kes on teie erakonnakaaslane, kas valitsus on sellise taotluse parlamendiga kooskõlastanud. Talle paraku ei meenunud, et seda valitsus oleks teinud. Ehk siis valitsus, tundub, on lähtunud enese tarkusest. Aga peale minu, kes ma samuti tihti Pärnust Tallinna poole sõidan ja ka vastupidi, veel paljud pärnumaalased võistlevad seal maanteel tohutute kaubaautode vooridega. Talvel on see eriti ebamugav ja ebaturvaline. Mida te peaministri asendajana pärnumaalastele lohutuseks lubate? Lisaks ehitamata maanteedele ähvardab Eestit ka Euroopa Liidu poolne trahv. Tänan, Aitäh! Põhimaanteede väljaehitamine on meie jaoks regionaalpoliitiline, inimeste liiklusohutuse ja kogu Eesti territooriumil elamisväärse elu, aga ka ühtlasema majandusarengu põhimõtteline küsimus. küsimus selle kohta, kas valitsus on eraldi võtnud vastu otsuse, millele te viitasite. Aga see poleemika on alanud Riigikontrolli raportist, õigustatud raportist, mis rahastamisdefitsiidile või vajakajäämistele tähelepanu juhib. Kas on eraldi otsus vastu võetud aastast 203[0] edasi taotleda? Niisugust kollegiaalset eraldi otsust minu silmad ei ole näinud, ütlen ma tagasihoidlikult. Kas mingisuguses dokumendis on keegi viidanud sellele võimalusele? Ma ei saa seda hüpoteetilist väidet välistada, aga eraldi poliitilist kollegiaalset otsust – ma vaatan kolleegidele silma –, ma pean tunnistama, et mina võin küll kinnitada, et minule küll silme ette kuidagi ei kerki. Vastupidi, me peame selles graafikus kindlasti püüdma püsida. Küsimus ei ole mingis Brüsselis võetud kohustuses, küsimus on selles, et see on meil endil mõistlik teha. Jah, loomulikult, selle hind on, me kõneleme siin suurusjärgus miljardist ja loomulikult tuleb olla valmis seda laenuga katma, nii nagu meil on seda arutatud. Ei ole võimalik tühjusest seda saavutada. Ja mul on hea meel, et kõik poliitilised erakonnad

Ja teine küsimus, mis on põhimõtteline probleem. Kui me vaatame seda defitsiiti – teedehoiuraha puudujääki tõepoolest on –, siis ma pean ütlema, see õunauss puges meil sisse siis, kui 2014. aastal tehti sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna valitsus ja siis ühe väikese nüansina kõige selle ilusa ja helge kõrval, mis Taavi Rõivase valitsuses oli, tehti tegelikult ka otsus siduda lahti mootorikütuse aktsiisi laekumisest 75% puhul teedehoolduseks minevad rahalised vahendid. Ja vaadake, mida see otsus tegelikult tähendas ajalises perspektiivis! Ma hoiatasin üheksa aastat tagasi, et see maksab Eestile väga valusalt kätte, ja see ongi nüüd näha olnud. Järgmiseks aastaks on 200 miljonit eurot, kui me räägime teedehoid kõik kokku, on Euroopa raha ja investeeringud, aga kui seal oleks olnud ka 75% mootorikütuse aktsiisi laekumisest, oleks see olnud suurusjärgus kaks korda suurem summa.

Huvitav oli see, et kui te pilgu pöörasite oma koalitsioonipartnerite poole ja soovisite nagu kinnitust saada oma sõnadele, siis üks ministritest peitis sel hetkel oma silmad ära. Aga ma usun, et see oli täiesti juhuslik. See selleks. Paraku teie enesekindlat vastust ei kinnita ei järgmise aasta riigieelarve ega ka RES, kus kus maanteede ehituseks, nagu eile selgus ühes telesaates, kus näidati ühte käemärki, millel on mitu tähendust, aga üks tähendus on null eurot.

Küsimus aga puudutab nüüd järgmise aasta eelarve vahendeid. Tõesti, võrreldes eelmise valitsusega, kus tehti ka head tööd, kui ma vaatan teehoiukava eelmise valitsuse planeeritud rahastamist,

on ette nähtud sellel sügisel kinnitatud teehoiukavas järgmiseks aastaks. Eelmine valitsus nägi ette 200,1 [miljonit], nii et paari miljoni eurone kasv

poliitilistele jõududele. Liigutav konsensus, lugedes ERR‑i uudist, valitses: kõik ütlevad, me teeme 2030. aastaks põhimaanteed valmis. Noh, küsimus on selles, et aus on ka öelda, et ega ilma laenuta selleks investeeringuks seda reaalselt tõenäoliselt ei ole võimalik teha.

universaalteenuse tagamine inimestele, kõrghariduse täiendav rahastamine. Väga paljude valikute seas koalitsioonipartneritel olid samuti olulised teemad, näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõus. Olulised teemad olid seotud sellega. Tõsi on see, et see strateegiline strateegiline siht sunnib meid rahastamisambitsiooni järgmise kuue aasta jooksul oluliselt kasvatama. Ja selleks peab tekkima tugev ühiskondlik nõudlus. Ma kutsun üles kõiki kohalikke omavalitsusi, kõiki kõiki majandusorganisatsioone, kui me räägime majanduse elavdamisest, kontratsüklilistest investeeringutest, tegema seda, mis on väga tähtis. Tähtis on see, et meil peavad olema projektid tehtud. Minu andmetel järgmise aasta suveks peaks meil TEN‑T teede projektid laias laastus olema jooksva informatsiooni alusel olemas. Ja kui me teame, et on projektid olemas, siis on võimalik järgmisena minna hangetesse. Nii et see kodutöö faas tuleb praegu ära teha, projektid on olemas ja saab kohe minna hankesse. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd lisaküsimus. Tarmo Tamm, palun!

Kuidas riik edasi areneb, selle jaoks on ju olemas riigi eelarvestrateegia. Ja kui vaadata seda riigi eelarvestrateegiat, siis tegelikult teederahad on kõik ära nullitud. Tegelikult seal ei olegi mitte midagi: mitte ainult neljarajaliste teede ehitamine, ka teede remondi rahad ja nii edasi, hooldusraha.

Midagi siin pildi peal ei klapi. Ma tean, et lätlased võtsid küll laenu ja ehitavadki välja neljarajalised teed, et igast Läti punktist saaks kahe tunniga Riiga. Aga milline plaan siis valitsusel on? Kui ma vaatan RES-i, siis [näen], et seda plaani valitsusel ei ole. Ega Ega inimene ei ole hingamispäeva jaoks, hingamispäev on ikka inimese jaoks. Inimesed teevad riigi eelarvestrateegia, lähtudes sellest, mis on asjakohane ja mõistlik. Ja loomulikult, kui te viitasite eelmisele valitsusele, siis meil oli väga huvitav projekt ka laual. Me arutasime vabana igasugusest rahandusideoloogilisest piiritlusest

Aga mulle tundus, et sellesse suhtute umbusuga. Ka Rahandusministeeriumis, ma tean, sellest ei vaimustutud. See võis ka olla muidugi tehtud selliselt, nagu vahel tehakse analüüse, kus eeldus oli juba teatud määral hoiakuliselt või ideoloogiliselt sisse ehitatud. Nii et ma arvan, et ma avameelselt võtaks üle ja vaataks ka PPP-projektide visiooni läbi. Sest mis on hästi oluline uudis, ma tahan parlamenti veel kord täiendavalt informeerida, Läti näide, millele siin hea küsija viitas, on, et PPP-projektid ei lähe struktuurse tasakaalu sisse, mis puudutab teedeehitust, millel on nii pikk tasuvusaeg. See on meil väga oluline lisavõimalus manööverdada. Ja teine küsimus on seotud sellega, et me peame olema nüüd valmis ambitsioonitaset tõstma. See nelja-aastane riigi eelarvestrateegia loogika Kuulge! Mis me nalja teeme?! Prindime välja need riigi eelarvestrateegiad, mis on viimase kolme aasta jooksul tehtud, või prindime välja majandusprognoosid eelarve täitumise kohta viimase kolme aasta jooksul, ja me näeme, millised Ameerika mäed need on. See ei ole midagi, millega kiidelda. Elu on lihtsalt selline. Majanduskeskkond on nii volatiilne olnud

tegelikult see 2030. aastaks ära teha ja tagada rahastamisskeem. Ma kutsun üles tõsiselt selles suunas ühiselt tegutsema. Ka kõiges selles segaduses ja supis olgu ka neid asju, mis meid siin saalis liidavad, ja olgu see üks näide. Aitäh!